prvo trebali raspraviti - Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 48; Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 85. Ustava Republike Hrvatske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 Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu. Njihova izvješća primili ste na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Miro Škrgatić, zamjenik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture. Izvolite. **Škrgatić, Miro** Zahvaljujem štovani gospodine predsjedniče. Poštovane dame i gospodo saborski zastupnici pred nama je prvi tekst jednog od nekoliko zakona koje je kandidiralo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, dakle radi se o Konačnom prijedlogu izmjena Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Evo ja ću nastojati biti kratak. Mi smo intervenirali u ovom zakonskom tekstu na prijedlog Vlade Republike Hrvatske iz dva razloga. Prvi je da se ubrza procedura rješavanja ovakvih predmeta, naravno kroz model decentraliziranog pristupa. Dakle, ova problematika je dosada bila u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske i prijedlog je da se regionalne jedinice odnosno područne jedinice samouprave pozabave ovim aktima i da one na svom terenu dakle urede ova pitanja. Ovdje se radi o dva ključna i tipična područja. Jedno je Limski kanal, a drugo je Malostonski zaljev zaljev i malo more. Radi se dakle o davanju koncesija i naravno sporednih usluga koje su vezane uz te koncesije. To je značajan dio administrativnog posla koji je dosada u pripremnoj fazi rješavale su županije. Mi predlažemo da ako usvojimo ovakav prijedlog konačni zakona da se time pozabave Dubrovačko-neretvanska županija, isto tako Istarska i mislim da bi se tu postigao ovaj dvostruki efekt o kojem sam i pripovijedao. Dakle s jedne strane bismo decentralizirali dio obaveza i ovlasti koje sada ima Vlada Republike Hrvatske, prenijeli dakle te ovlasti na regionalnu upravu, s druge strane bismo eto preskočili barem jednu administrativnu barijeru koja danas usporava cijeli ovaj proces. Na godišnjoj razini mi negdje dobijemo oko dvjestotinjak zahtjeva za ovakav oblik koncesija koje traju u pravilu do desetak godina, nakon toga se natječajem ponovno mora odabrati subjekt ili pravna osoba koja će se baviti ovim poslom. To je dosada i funkcioniralo, to je dobro uhodano ali ponavljam tu ima dosta administrativnog posla koji nastojimo skinuti kao dio tereta u odlučivanju Vlade Republike Hrvatske. Što se tiče efekata ja moram reći da i financijska sredstva koja su vezana uz ove koncesije su negdje na godišnjoj razini oko 380 tisuća kuna. Dakle to nisu velika niti značajna sredstva koja bi imala nekakav poseban upliv na proračun RH pa i to je bio jedan od razloga da ovaj dio aktivnosti delegiramo na županijsku odnosno regionalnu upravu. Trenutačno ima 113 aktivnih koncesija primjerice u Malostonskom zaljevu i Malom moru a površina pomorskog dobra koja je aktivirana i koja se danas konzumira je negdje oko milijun i pol metara četvornih. Ponavljam, znači veličina iznosa tih sredstava je negdje 380 tisuća kuna, dakle ta se sredstva dijele tripartitno, trećina ide u državni proračun, trećina ide regionalnoj upravi a trećina ide lokalnoj samoupravi dakle općinama i gradovima. Evo ja predlažem da tekst kao što je i predložen uz ove nomotehničke primjedbe koje smo usvojili da takav tekst dobije zeleno svjetlo i da možemo dakle s ovim aktivnostima nastaviti dalje. Ja vam se zahvaljujem na pozornosti. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, ne vidim ih. Prema tome otvaram raspravu i prvi će u ime kluba SDP-a riječ uzeti uvaženi zastupnik Siniša Hajdaš Dončić. Izvolite. Dobar dan svima. Pomorsko dobro je iznimno vrijedan resurs i zaslužuje i obvezuje da donošenjem novog zakona dakle s jedne strane da očuvamo za budućnost, a s druge strane sustavnim mjerama i sa strateškim pristupom da ga gospodarsko koristimo. Dakle odgovarajuća sustavna i precizna pravna regulativa koja prati suvremena i opće prihvaćena europska i svjetska dostignuća nužan je preduvjet tog razvitka. Zakon o pomorskom dobru, onaj integralni o morskim lukama stupio je na snagu 15.listopada 2003.godine te je tijekom zadnjih desetak godina dakle uočene su određene nejasnoće osobito glede djela pitanja vezanih za njegov sadržaj i primjenu. U primjeni važećeg zakona utvrđeno je da je potrebno dakle veliki broj pitanja drugačije regulirati kako bi se modernizirao pristup samom upravljanju morskom dobru i morskim lukama. 28.prosinca 2012.stupio je na snagu novi Zakon o koncesijama u kojem su unesene brojne novine vezane za postupak davanja koncesija, ugovora o koncesiji, prestanka koncesija, pravu zaštite u postupcima davanja koncesije i politiku koncesija u cijelosti. A pošto je koncesija temeljni pravni institut temeljem kojeg se gospodarski koristi pomorsko dobro javlja se i potreba značajnih izmjena važećeg zakona ili zapravo donošenja novog Zakona o pomorskom dobru kako ne bi dolazilo do nejasnoća u primjeni i samoj pravnoj sigurnosti ili nesigurnosti. Klub SDP-a ne podržava parcijalna rješenja izmjenama jednog članka kojeg predlaže Vlada Republike Hrvatske a odnose se na davanje koncesija u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra od područnog … regionalnog značaja u posljednjim rezervatima. A napomenut ću da je posljednji rezervat područje kopna ili mora od osobitog značaja radi svoje jedinstvenosti, rijetkosti ili reprezentativnosti ili je stanište ugrožene divlje svojte. U njemu nisu dopuštene radnje i djelatnosti koje mogu narušiti svojstva zbog kojih je proglašen a dopušteni su zahvati, radnje, djelatnosti kojima se održavaju ili poboljšavaju uvjeti važni za očuvanje svojstava zbog čega je proglašen rezervatom. I sada zapravo izmjenom jednog članka to pravo se predaje u nadležnost regionalnoj samoupravi iliti županijama. Izmjene zakona kako ga predlaže Vlada Republike Hrvatske vrlo su nekonzistentne jer sukladno Zakonu o zaštiti prirode posebni rezervati i visoka razina zaštite kao i strogi rezervati i nacionalni park tj. svi oni su od nacionalnog tj. državnog značenja, te davanje koncesija mora ostati u nadležnosti Vlada Republike Hrvatske. Stoga će klub SDP-a uputiti u saborsku proceduru novi Zakon o pomorskom dobru kojim će urediti dakle nadležnost upravnih odjela u jedinicama područne i regionalne samouprave nadležne za poslove pomorstva za utvrđivanje granice pomorskog dobra radi ubrzanja postupka, postupak za davanje koncesija na pomorskom dobru radi usklađenja sa Zakonom o koncesijama, institut koncesije na zahtjev, dužnost davatelja koncesije na provođenje prethodnih i pripremnih radnji za davanje koncesije sukladno postupcima i radnjama određenim Zakonom o koncesijama, predložit će se i ukidanje koncesijskih odobrenja a uvođenje dozvola koje bi davalo predsjedničko tijelo jedinice lokalne samouprave temeljem javnog natječaja na rok od 4 godine. Znači definirale bi se morske plaže, sidrišta i privezišta i utvrdila bi se vremenska granica za utvrđivanje pitanja nasipanja mora. Nadalje, za dio poslova upravljanja pomorskim dobrom utvrdila bi se nadležnost središnjeg tijela državne uprave koje je nadležno za raspolaganje i upravljanje državnom imovinom, uvodilo bi se pravo i dužnost sudjelovanja ministarstva nadležnog za poslove pomorstva u postupku izrade i donošenja svih dokumenata i akata prostornog uređenja koje obuhvaćaju područje pomorskog dobra, u jedinicama područne tj. regionalne samouprave osnivala bi se jedna županijska lučka uprava koja bi mogla imati ispostave. I ono što je najvažnije velikim gradovima dalo bi se pravo na osnivanje gradske lučke uprave. Isto tako dužnost Županijske lučke uprave uvela bi se da obavlja lučke djelatnosti dok se koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti dala samo iznimno i to isključivo za gradnju i gospodarsko korištenje novih objekata podgradnje i nadgradnje. Prihvat i predaju svih vrsta otpada s pomorskih objekata i opskrbu plovnih objekata gorivom. Uvela bi se jedinstvena lučka tarifa u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja koja bi objedinila lučke pristojbe, lučke naknade. I uveli bi se lučki redari koji nadziru provedbu lučkog …/Govornik se ne razumije./… u lukama otvorenim za javni promet. Isto tako uredilo bi se pitanje …/Govornik se ne razumije./…na pomorskom dobru jer 10-ak objekata posebno hotela su u jednom statusu koji nije pravno riješen pošto im je, u temeljnom kapitalu su im opisani objekti koji se nalaze u pomorskom dobru. Dakle jedino donošenjem novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama stvarali bi se uvjeti za ulaganje na pomorskom dobru a posebno lučku suprastrukturu sukladno strateškim odrednicama što osigurava i održivi razvoj uz poštivanje i promicanje primjene najviših standarda ekološke zaštite pomorskog dobra. Stoga klub SDP-a neće prihvatiti parcijalna rješenja izmjene jednog članka nego se zalaže dakle za usvajanje usvajanje kompletno novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Hvala lijepo. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika MOST-a uvaženi zastupnik Maro Kristić. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani pomoćniče ministra i poštovana gospođo Perko. MOST Nezavisnih lista će prihvatiti ovaj Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji se odnosi na dvije kategorije izmjena. Jedna kategorija izmjena se odnosi na prenošenje nadležnosti za dodjelu koncesija u posebnim rezervatima sa Vlade Republike Hrvatske na jedinice regionalne samouprave a druga promjena se odnosi na mogućnost prijenosa sporednih djelatnosti iz ugovora o koncesijama. Ono što je bitno istaknuti kod ove dvije promjene da ova promjena nadležnosti u posebnim rezervatima za dodjelu koncesija je jedna pozitivna promjena pogotovo imajući u vidu složenost postupaka dodjela koncesija i samu kapacitiranost ureda u županijama koji su zapravo i teritorijalno vrlo blizu područjima na kojima se dodjeljuju koncesije i sve one moguće ekscese koji se mogu pojaviti prilikom dodjela koncesija sigurno će biti u stanju puno brže rješavati nego Vlada Republike Hrvatske. Ovo je i posebna prilika zapravo istaknuti kako niti jedna dosadašnja Vlada nije prepoznala potencijale koji leže na pomorskom dobru pa i ova Vlada govori o tome i jedna od važnijih smjernica u razvojnom programu je zapravo kako staviti što više neaktivne imovine u funkciju. Da bi se ta sva imovina mogla staviti u funkciju potrebni su kada je riječ o pomorskom dobru jako složene jako složene procedure od samog utvrđivanja granica pomorskog dobra pa do donošenja rješenja, raspisivanja natječaja za koncesiju. I apel je svakako da se što više ulaže u edukaciju ljudi kako na lokalnoj, regionalnoj tako i na državnoj razini. Dovoljno o tome govori jedan podatak, koliko znam, u Ministarstvu danas na donošenju o granicama radi, čini mi se, samo jedan čovjek za sve obalne županije koji je zatrpan tisućama predmeta koji stoje a tu leži jedan ogroman potencijal. Naravno granica između održivog korištenja i devastacije pomorskog dobra je vrlo tanka. Zato i govorim da je dobro posebno u posebnim rezervatima u zaštićenim područjima prirode gdje treba osigurati koegzistenciju čovjeka i prirode vrlo je važno da se to dodjeli županijama koji svaki eksces mogu sigurno što prije suzbiti i rješavati te probleme. Kada govorimo o drugoj kategoriji, odnosno drugom dijelu ovog zakona u kojem prenosimo jedan dio ovlasti, odnosno koji govori o mogućnosti da se jedan dio koncesije, dakle sporedna djelatnost može prenijeti sa postojećeg koncesionara na nekog novog tu bih bih htio reći također nekoliko riječi. Mislim da je ovo također jedna pozitivna promjena u smislu da se mogućnost dodjele koncesije ovdje, odnosno ovlast za prijenos koncesije se daje sada nadležnim upravnim odjelima u županijama a ne županijskoj skupštini kao davatelju koncesije. To je dobro sa aspekta brzine postupka međutim postoji jedna velika mogućnost zloupotrebe tih postupaka dodjele koncesije. Zašto? Upravo iz razloga što nigdje nije definirano što je to sporedna djelatnost. Nigdje ne postoji posebna odluka ili pravilnik koje su to sporedne djelatnosti koje se mogu prenijeti. I također, ovdje se na jedan određeni način i oštećuje državni proračun upravo iz razloga što neki koncesionar na pomorskom dobru može prenijeti jedan dio koncesije na nekog novog novog ovlaštenika koncesije. I taj novi ovlaštenik koncesije neće plaćati nikakvu niti stalnu niti promjenjivu naknadu za uporabu pomorskog dobra koju plaćaju ovlaštenici koncesija na pomorskom dobru a koja je prihod, čiji se prihod dijeli u trećinama na prihode jedinice lokalne samouprave na kojima je dodijeljena koncesija. Dio pripada županijama i dio pripada gradovima. Dakle, može se dogoditi teoretski da neki ovlaštenik koncesije prenese jedan dio koncesije koji je jako vrijedan nekom drugom ovlašteniku koncesije i država će tu izgubiti značajan prihod jer taj ovlaštenik koncesije neće moći biti evidentiran u registru koncesija niti će plaćati svoj dio. A naravno ovlaštenik koji je prenio koncesiju će zarađivati prihod od zakupa ili poslovne suradnje. Tako da bi ovdje svakako u ovom dijelu trebalo definirati i koje su to djelatnosti, odnosno trebalo bi ih jasno definirati koje su to djelatnosti koje se mogu prenijeti pod koncesiju ili nad kojima se može izvršiti prijenos koncesije. I naravno trebalo bi definirati kako taj netko tko će dobiti jedan dio koncesije, na kojega će biti prenesen jedan dio koncesije na koji način će on također nešto platiti državi zato što zapravo iskorištava pomorsko dobro a ne plaća ništa u tom dijelu. Evo, toliko od MOST-a Nezavisnih lista i zahvaljujem. Hvala. Sljedeći je klub HDZ-a, uvaženi zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine zamjeniče ministra sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege Klub HDZ-a podržati će izmjene i dopune Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Tim više jer predložene izmjene premda jesu kratke, svega 5 članaka da prinose daljnjoj decentralizaciji upravljanja pomorskim dobrom a to je ono što smo mi u Klubu HDZ-a u prošlom mandatu prošlom mandatu sa vlastitim prijedlogom Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama najavili kao jednu od temeljnih odrednica koju bi trebao sadržavati noviji cjelovitiji Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Konkretno ovim zakonom se ovlasti središnje države za koncesioniranje u posebnim rezervatima što je i sam zamjenik ministra rekao, dakle, ovaj se zakon odnosi na dvije lokacije u Hrvatskoj a to je Malo more i i Malostonski zaljev u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Limski kanal u Istarskoj županiji. Dakle, to su dva jedina posebna rezervata na pomorskom dobru i odnosi se samo dakle na dvije županije, svejedno on ide za tim da prepušta određene ovlasti kad je u pitanju upravljanje pomorskim dobrom sa središnje države sa Vlade i ministarstva na Županijske skupštine i na regionalnu samoupravu. To je dobro jer držimo da postoje još brojni poslovi koje uređuje postojeći Zakon o pomorskom dobru, koje se i dalje utvrđuju i odrađuju u Zagrebu ako tako mogu reći odnosno za njih je zadužena Vlada odnosno nadležno ministarstvo a bilo bi dobro, bilo bi pametno i svrsishodno da se o tim poslovima uređuje u područnoj samoupravi, dakle regionalnoj samoupravi na razini županija a određene poslove bi trebalo spustiti još korak niže, tj. na jedinice lokalne samouprave odnosno na gradove i općine koje imaju pomorsko dobro. Ono što bi bilo dobro da je ovaj zakon pratilo kada već govorimo i kada smo išli u daljnju decentralizaciju onda bi bilo dobro da smo uz ovakvu izmjenu omogućili da za ove poslove jedinica područne samouprave ima i određena financijska sredstva jer ovi poslovi primjerice za Dubrovačko-neretvansku županiju nisu mali i svakako da je onda bilo dobro da smo pored spuštanja ovlasti da je ovaj zakon pratilo i spuštanje financijskih sredstava prema jedinici područne samouprave. Naime, ako konkretno govorimo o Malostonskom zaljevu i Malome moru u Dubrovačko-neretvanskoj županiji onda u ovom trenutku ovaj zakon odnosi na 73 čini mi se pravne osobe koje raspolažu sa 205 koncesijskih polja u Malome moru i Malostonskome zaljevu i to nije mali posao. To je posao koji treba uredno provesti, koji treba nadzirati kako plaćanje koncesijske naknade s jedne strane tako s druge strane da li je uistinu ovlaštenik koncesije koristi ono polje koje mu je zadano, da li ga koristi na način kako je to Zakonom o zaštiti prirode s jedne strane a s druge strane da li je to Zakon o pomorskom dobru, da li se ta koncesija doista i provodi pa bi bilo dobro s obzirom da to podrazumijeva značajne nove troškove jedinici područne samouprave. Bilo bi dobro da se onda uz ovaj, uz ovakvu odredbu da smo spustili dakle i financijska sredstva jedinicama područne samouprave. Kada već govorimo o zaštiti Malostonskog zaljeva i Limskog kanala onda moram reći da bi bilo dobro da je ovaj zakon pratila izmjena još jednog zakona, to je Zakon o morskom ribarstvu. Mi smo također u prošlom mandatu kada je Vlada donosila Zakon o morskom ribarstvu tvrdili da da je potrebno omogućiti ovlaštenicima koncesije upravo na ovom prostoru zaštitu tih koncesioniranih područja od riba predatora koji potpuno uništavaju to koncesijsko područje, uništavaju uzgoj mari kulture, u prvom redu školjkarstva i bilo bi dobro da Vlada RH odmah krene sa izmjenom Zakona o morskom ribarstvu kako bi omogućili ovlaštenicima koncesije da kad već plaćaju koncesiju RH za uzgoj marikulture, uzgoj školjaka u Malostonskom zaljevu da se onda i štite prema Zakonu o koji u velikoj mjeri uništavaju kompletna koncesijska polja u Malostonskom zaljevu. Postojeći zakon je omogućio da se ti uzgajivači brane sa mrežama stajačicama i to mrežama, prijedlog je i bilo bi dobro da to Vlada već sada krene u izmjenu kako bismo spasili taj dio Malostonskog zaljeva a upravo zbog uzgoja školjaka je i proglašen posebnim rezervatom da se omogući uzgajivačima školjaka da se štite sa trostrukim mrežama mrežama stajačicama kako bi mogli doista onda zaštiti koncesijsko područje za koje područje i za koje polje plaćaju RH koncesijsku naknadu pa mislim da bi to bila jedna od mjera koje bi uz ovu koju pozdravljamo također doprinijela kvalitetnijem uzgoju školjaka i obavljanju marikulture u Malostonskom zaljevu. rekao sam u uvodu da ćemo podržati ovaj zakon jer on znači daljnju decentralizaciju ali red je u ovoj prigodi spomenuti da je potreba i obveza Vlade RH ići sa novim Zakonom o pomorskom dobru iz nekoliko razloga koje ću navesti. Moram reći da mi je malo čudno da predstavnik Kluba SDP-a uvjetuje podršku ovom zakonu odnosno ne prihvaća izmjene ovog zakona je da su segmentirane samo u jednom djelu ako znamo da je iza njih čitavi mandat u kojemu nismo u Hrvatskome saboru vidjeli izmjene Zakona o pomorskom dobru a pogotovo ne noviji Zakon o pomorskom dobru. Dakle, djeluje malo rekao bih neprimjeren razlog zašto se ovaj zakon neće podržati kad su iza nas 4 godine u kojemu je bivša vlast odnosno SDP odnosno Kukuriku koalicija trebala ići sa novim zakonom tim više što smo za vrijeme tog mandata mi iz Kluba HDZ-a predložili cjeloviti zakon ovdje, cjeloviti Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama ovdje u Hrvatskome saboru kojega je klub vladajućih tada jednoglasno odbio iako je bilo riječi da je to dobar kvalitetan zakon. Što smo mi tim zakonom tada predlagali mislim da bi trebalo biti otprilike rješenje kojega bi trebala prihvatiti i ova Vlada, a to je nekoliko bitnih segmenata, a to je u prvom redu da se na pomorskom dobru ne može stjecati pravo vlasništva po bilo kojoj osnovi, da je nužna daljnja decentralizacija pomorskog dobra koja bi uvažavala položaj županija, velikih gradova i jedinica lokalne samouprave odnosno gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Da je nužna daljnja decentralizacija financijskih sredstava koja se ubiru na pomorskom dobru. Da je potrebno utvrditi novi način o utvrđivanju granica pomorskog dobra. Naime, jedna od bitnih pretpostavki nekvalitetnim upravljanjem pomorskim dobrom jest neriješena granica pomorskog dobra. Pomorsko dobro u Republici Hrvatskoj je otprilike dugo oko 6000 km i u 26 godina Hrvatske države tek smo utvrdili 18% granice pomorskog dobra, negdje oko 1000 km. Dakle, svaki šesti kilometar pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj je tek definiran, određen. To nije dobro. To itekako onemogućuje kvalitetno upravljanje pomorskim dobrom. To se događa i iz razloga što su dosadašnja zakonska rješenja podrazumijevala da granicu pomorskog dobra najprije je do 2003. godine utvrđivala Vlada Republike Hrvatske što je doista bilo neshvatljivo da o granici pomorskog dobra utvrđuje Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici. Kasnije je 2003. doneseno novo rješenje prema kom rješenju granicu pomorskog dobra utvrđuje ministarstvo na prijedlog županijskog povjerenstva što također nije dobro jer se pokazalo da doista ministarstvo nije u mogućnosti brzo riješiti i utvrditi granice pomorskog dobra. I prema tome, rješenje kojega smo mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice predlagali to je da granice pomorskog dobra definira županija a eventualno o pravu žalbe onda rješava ministarstvo. Dakle, samim utvrđivanjem granice pomorskog dobra, samim definiranjem 6000 km granica pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj će se unaprijediti korištenje korištenje i upravljanje pomorskim dobrom, ali u prvom redu gospodarsko korištenje pomorskog dobra. Gotovo je neshvatljivo da sve jedinice područne samouprave u Republici Hrvatskoj, dakle sve županije u Republici Hrvatskoj koje su uz more, dakle primorske, pomorske županije od pomorskog dobra, od koncesija na pomorskom dobru uprihode godišnje negdje oko 10, 11 milijuna kuna. To je u odnosu na vrijednost pomorskog dobra, u odnosu na značaj pomorskog dobra vrlo mali iznos i mislim da bi tu trebalo, da je potrebno čim prije definirati do kraja cjelokupno pomorsko dobro i kroz plan upravljanja pomorskim dobrom riješiti pitanje gospodarskog korištenja pomorskog dobra. Dakle, da zaključim. Mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice podržavamo izmjene zakona, jer one predstavljaju decentralizaciju pomorskog dobra. Dobro bi bilo da je ovo rješenje pratilo i spuštanje novih dodatnih financijskih sredstava jedinicama područne samouprave, jer će za provođenje ovog postupka te jedinice lokalne, područne samouprave imati određene troškove kako bi mogli iskoncesionirati kažem samo u Dubrovačko-neretvanskoj županiji preko 200 koncesijskih polja. Bilo bi dobro da je to pratilo. Treća stvar koju predlažemo a to je da se pored ovog zakona ako doista želimo zaštititi prirodne rezervate kao što je Malostonski zaljev i Limski kanal potrebno je omogućiti ovlaštenicima koncesije zaštitu, jer ako ne budu mogli uzgajati školjke i marikulturu u ovim rezervatima onda neće moći ni plaćati koncesijsku naknadu, niti će moći kvalitetno obavljati koncesiju koja im je data. To je treća stvar. I četvrta presudna stvar koju mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice predlažemo, a to je da Vlada čim prije krene u izradu novog Zakona o pomorskom dobru, a na tragu onog rješenja kojega je klub Hrvatske demokratske zajednice uputio u Sabor u prošlom mandatu i kojega je tada Sabor raspravio, ali zbog volje vladajuće, tada vladajuće većine taj prijedlog zakona nije usvojen. Ali držim da uz vrlo, vrlo male preinake taj zakon danas može biti obrazac načina upravljanja i korištenja pomorskog dobra. Dakle da zaključim, klub Hrvatske demokratske zajednice podržava izmjene ovoga zakona. Hvala. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Maro Kristić. Poštovani kolega Bačić, slažem se sa većinom, zapravo sa gotovo svime što ste izrekli u vašem izlaganju i svakako podržavam da se jedan veliki dio ovlasti koje su sada na razini države uređene, postojećim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama u jednom potpuno novom zakonu treba prenijeti na jedinice regionalne, odnosno lokalne samouprave jer one najbolje znaju svoje potrebe na svojim područjima. Međutim, još jedan put ću ovdje iskazati ono što je činjenica, a to je da imamo jedan ogroman problem sa ljudskim potencijalima kada je riječ o pripremama ovih složenih postupaka i da donošenje tako značajnih i velikih izmjena svakako trebaju pratiti i kadrovska rješenja. Mi u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ja sam zapravo i radio i jedno vrijeme bio pročelnik odjela koji se bavio ovim poslovima smo prilično uspješno to radili. Ali uvijek je postojao taj problem da jednostavno s obzirom na broj zahtjeva koji su nam svakodnevno pristizali, što za dodjelu koncesija, što za promjene ovlaštenika, što za utvrđivanje granica jednostavno smo bili toliko ljudski slabo kapacitirani, da jednostavno nismo mogli na vrijeme odgovarati na sve zahtjeve. I od tuda se događa i situacija da naravno ni prihodi sa osnova korištenja pomorskog dobra nisu mogli biti na onoj razini na kojoj zaista mogu biti. Evo stoga moje je mišljenje da svakako treba raditi u ulagati u ljude koji će se obučiti za, pogotovo za postupke utvrđivanja granica pomorskog dobra i svakako i prenositi ovlasti na jedinice lokalne samouprave. Recimo u gradu Dubrovniku kada bi se sad prenijele ovlasti na grad Dubrovnik nastao bi potpuni kaos jer u gradu Dubrovniku od 200 do 300 zaposlenika od kojih je 90% uhljebljeno ne postoji niti jedan koji zna išta o granici pomorskog dobra. Ne zna ni što je granica pomorskog dobra, niti što je pomorsko dobro. I kad bi mi jednim takvim zakonom prenijeli ovlast nastao bi gori kaos nego što je sada kad imamo barem nekoliko ljudi koji se time bave u državi. Ogroman je potencijal na pomorskom dobru, ogromna je mogućnost njegove devastacije ali svakako ulaganje u ljudske kapacitete je ono što je ključno. **Sanader, Ante (HDZ)** Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Kristić, vidite u Hrvatskoj postoji jedan paradoks, s jedne strane pojedine političke stranke u koje uključujem i MOST se zalažu za ukidanje županija, a s druge strane brojna rješenja koja dolaze u Hrvatski sabor daju nove i nove ovlasti županijama. A usput postoji jedna odredba koja utvrđuje i definira da županije mogu trošiti za plaće svojih zaposlenika 20% izvornih prihoda. Dakle, s jedne strane dajemo nove ovlasti županijama pa i ovaj zakon, i slažem se s vama treba za provesti ovaj zakon a i druge zakone treba iznaći nove kadrove a to znači novi trošak koji je ipak ograničen kažem odredbom zakona da je 20% prihoda jedinice područne i lokalne samouprave se može koristiti za plaće svojih zaposlenika. Prema tome to sam ja i rekao, slažete se? Ja sam rekao da bi bilo dobro da je uz donošenje ovih izmjena zakona bilo potrebno omogućiti i nova financijska sredstva ne samo za ovaj zakon nego su i drugi zakoni definirali nove ovlasti županijama kao što je Zakon o procjeni nekretnina gdje se županija smatra središnjim tijelom koje će pratiti procjenu vrijednosti nekretnina. To je opet još jedan posao županija, a za što županije nisu dobile sredstva. Prema tome, ja sam za daljnje snaženje jedinica područne samouprave posebno županija, ali i za velike gradove također jesam. jesam. I da tu decentralizaciju poslova ovlasti i djelokruga rada jedinica područne samouprave prati i financijska decentralizacija koja je ne manje važna, možda čak i još i važnija. Hvala. Hvala. Sljedeći klub je HSP Ante Starčević, uvaženi zastupnik Ivan Kirin. Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani predstavnici Vlade, uvažene zastupnice i zastupnici. Najprije ću se osvrnuti sa par riječi o tome što je to ustvari pomorsko dobro. Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za Republiku Hrvatsku. Ima njezinu osobitu zaštitu a upotrebljava se ili se koristi pod uvjetima i na način propisan zakonom. Pomorsko dobro kao opće dobro pripada svim ljudima res communes omnium te u tom smislu pomorsko dobro je neotuđivo, ne može biti objekt stjecanja

Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama pomorsko dobro čine unutarnje morske vode i teritorijalno more, njihovo dno i podzemlje te dio kopna koji je po svojoj prirodi namijenjen općoj uporabi ili je proglašen takvim kao i sve što je s tim dijelom trajno spojeno na površini ili ispod nje. Dijelom kopna smatra se obala, luke, nasipi, sprudovi, hridi, grebeni, plaže, ušća rijeka koje se ulijevaju u more, kanali spojeni s morem te u moru i morskom podzemlju živa i neživa prirodna bogatstva. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama propisuje da se morska obala proteže od crte srednjih, viših, visokih voda mora i obuhvaća pojas kopna koji je ograničen crtom do koje dopiru najveći valovi za vrijeme nevremena kao i onaj dio kopna koji po svojoj prirodi ili namjeni služi korištenju mora za pomorski promet i morski ribolov te za druge svrhe koje su u vezi s korištenjem mora a koji je širok najmanje 6 od crte koja je vodoravno udaljena od crte srednjih, viših, visokih voda a tu crtu određuje Hidrografski institut. Vodena komponenta pomorskog dobra su unutarnje morske vode i teritorijalno more. Pomorski zakonik određuje da je teritorijalno more Republike Hrvatske pojas širok 12 nautičkih milja računajući od polazne crte u smjeru gospodarskog pojasa. Dakle, od zadnje točke kopna otoka itd. i vanjska granica teritorijalnog mora je državna granica Republike Hrvatske na moru. Podmorska komponenta, to je morsko dno i podzemlje. A kako se dade protumačiti iz Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama kako je i navedeno pomorsko dno čine unutarnje morske vode i teritorijalno more, njihovo dno i podzemlje. Sva rudna blaga u području pomorskog dobra su po Zakonu o rudarstvu u vlasništvu Republike Hrvatske. Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora na 8. sjednici 5. svibnja 2016. godine raspravio je prijedlog o izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama s konačnim prijedlogom zakona koga je u saborsku proceduru uputila Hrvatska vlada. Važećim zakonom propisana je nadležnost Vlade Republike Hrvatske za davanje koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području posebnih rezervata. Predloženim izmjenama zakona otklanjaju se administrativne barijere i decentralizira upravljanje pomorskim dobrom u posebnim rezervatima na način da se nadležnost za davanje koncesija u ovim rezervatima predaje jedinicama područne samouprave. Ovom izmjenom zakona se rasterećuje rad državne uprave i smanjuju administrativni troškovi koji se nameću prilikom odlučivanja Vlade Republike Hrvatske o koncesijama čiji prihod nije značajan a postupak se provodi kao za koncesije od državnog značaja. Obavljanje poslova davanja koncesije bit će brže i operativnije i što se radi o posebnim rezervatima, odnosno to mogu biti uzgajališta školjki već ranije spominjano je usmjeravanje razvoja i onako trebaju obavljati jedinice regionalne samouprave. Predloženom izmjenom decentralizira se upravljanje pomorskim dobrom. Ovlaštenik koncesije koji je dobio koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra može sporedne djelatnosti manjeg opsega dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost davatelja koncesije u cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra. Pošto se tim sporednim djelatnostima samo upotpunjuje ponuda na koncesioniranom području nema nikakve zapreke da se o davanju suglasnosti odlučuje se o davanju suglasnosti odlučuje upravni odjel za poslove pomorstva u jedinici područne samouprave. Posebna upotreba pomorskog dobra se smatra i gradnja na pomorskom dobru. Građevine za potrebe vjerskih zajednica, za obavljanje djelatnosti na području kulture, socijalne skrbi, odgoja, obrazovanja, znanosti, informiranja, sporta, zdravstva i druge djelatnosti koje se ne obavljaju radi stjecanja dobiti. Zatim drugih građevina i objekata i infrastrukture to su ceste, pruge, vodovod, vodovod, kanalizacija, energetika, telefonske mreže, građevine za potrebe obrane unutarnjih poslova, regulacije rijeka itd. Za gradnju objekata od državnog značaja na pomorskom dobru odluku donosi Vlada Republike Hrvatske. Za objekte od županijskog značaja donosi županijska skupština a za objekte lokalnog značaja gradsko odnosno općinsko vijeće. Klub HSP-a kao dio Domoljubne koalicije će podržati prijedlog ovog zakona. Hvala vam na pažnji. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Ovdje imamo dvije replike. Prva je uvaženi zastupnik Davor Vlaović. Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega Kirin, zahvaljujem na ovoj kratkoj uvodnoj edukaciji o tome što je pomorsko dobro i na koji način se dodjeljuju koncesije da i mi koji nismo iz ovog područja nešto naučimo o tome. Ali evo javio sam se za repliku i prije svega da podržimo ovu raspravu o potrebi spuštanja poslova sa Vlade, odnosno centralne države na regionalnu samoupravu. I ponovno bih istaknuo problem da uz spuštanje obveza često izostaje ovaj drugi dio a to je i financijska decentralizacija jer niz je zakona u kojima kažemo za provođenje tog zakona neće biti potrebna dodatna proračunska sredstva. Spuštamo obveze na jedinice lokalne i regionalne samouprave a ne osiguravamo sredstva za provođenje istih što dovodi u lošu poziciju ovdje konkretno regionalnu samoupravu. Znamo da je ograničen broj ljudi koji se bave ovim poslovima, da bi trebalo doći do novog zapošljavanja naravno što pozdravljamo ali da bi trebalo osigurati i dodatna sredstva za plaće istih a ograničeni su podzakonskim odredbama da samo 20% vlastitih prihoda smiju koristiti za isplatu osobnih dohodaka. I u tom djelu treba uskladiti i postojeću zakonsku regulativu kad se spuštaju obveze na niži nivo da se osigura i izvor prihoda za iste. A isto tako želja nam je da i kroz ovaj zakon naravno spuštanje upravljanja pomorskim dobrom na regionalnu samoupravu omogućimo i lakšu gospodarsku djelatnost i mislim da ovih sedamdesetak pravnih subjekata koji će se javljati na koncesije na pomorskom dobru na ovim područjima će lakše komunicirati sa regionalnom samoupravom, brži će biti protok informacija, ali bitno je da se osigura i kvalitetna naplata koncesije, da se vidi tko je to dosada plaćao, tko Jer želja nam je da se to maksimalno naplati kako bi mogle regionalna samouprava iz tog djela financirati svoje poslove i naravno olakšati poslovanje i lukama. Spomenuli ste da su i luke u pomorskom dobru, da vidimo na koji način se njima naplaćuje koncesija, da li plaćaju i da li to otežava

Uvaženi zastupniče kao što ste čuli u uvodnom dijelu što je to pomorsko dobro i tko ima pravo i šta raditi i koje gospodarske aktivnosti se imaju obavljati na pomorskom dobru. Dakle svi koji koriste pomorsko dobro moraju i plaćati koncesije. To je nešto što je uvriježeno već i unazad samo ovisi o tome na kom nivou i tko će davati, izdavati koncesiju i tko naplaćivati a o podjeli financijskih efekata to smo čuli od predstavnika Vlade. Dakle svi koji koriste pomorsko dobro moraju plaćati koncesiji i moraju imati naravno suglasnost za koncesiju. Hvala. Hvala. Slijedeća replika uvaženi zastupnik Davor Bernardić. **Bernardić, Davor (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, evo nisam se mislio javljati ali ponukan vašom raspravom moram reći nekoliko stvari. Ono što je po meni nedostatak veliki što ovdje u ovom dokumentu nedostaje integriran spomen na Strategiju pomorskog razvitka koju smo donijeli ovdje 2014.godine do 2020.godiene. Dakle, Hrvatska je jedna od zemalja s najvećom površinom mora u odnosu na površinu kopna. kilometara. Dakle više od trećine naše površine je more. I postavlja se pitanje na koji način mi gospodarimo morem? I što imamo od toga? Svjedoci smo bili prije 10, 12 godina da smo se natezali zbog dnevno političkih prilika ovdje oko gospodarskog pojasa, pa je kompromis bio ekološko ribolovni pojas s tim da se nitko nije zapitao koje efekte je Hrvatska imala upravo od tih mjera? Koje efekte za gospodarstvo, koje efekte u konačnici za ljude koji žive u ovoj zemlji? I ono što je ključno, mi se moramo ozbiljno pozabaviti pitanjem kako da iskoristimo hrvatsko more jer to je više od trećine hrvatskog teritorija i to je ključno pitanje po mene. I jasno je da bi prebacivanje ove odgovornosti na jedinice lokalne samouprave moglo ubrzati određenu gospodarsku aktivnost no bez feedbacka, bez onog što ćemo vidjeti kao rezultat za godinu dana od toga opet nećemo imati ništa. Prema tome, mi moramo vidjeti da li će ova mjera poduzeti nekakav konkretan rezultat, da li će ova mjera imati to da više ljudi radi na morskom dobru, pomorskom dobru. I moramo vidjeti na koji način ozbiljno pristupiti tome da se hrvatsko more u potpunosti iskoristi za potrebe ljudi koji žive u RH. To je ključna tema danas. vi se vjerojatno sjećate, niste mlad u politici, da pripadamo onoj političkoj opciji koja je zagovarala i radikalnije mjere a to je proglašenje gospodarskog pojasa. Još nismo odustali od toga i ako i to dovedemo do kraja onda ćemo moći bolje, korisnije gospodariti morem. Hvala. Hvala. Sljedeća rasprava je u ime kluba Nacionalnih manjina, uvaženi zastupnik Šandor Juhas. Njega nema, gubi pravo. Sljedeći klub je HNS, Liberalni demokrati, uvažena zastupnica Nada Turina-Đurić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ustvari pred nama prijedlog, izmjene zakona koji je relativno mali odnosno njegov obuhvat je relativno mali, odnosi se specifično na rezervate, odnosno na upravljanje pomorskim dobrom u rezervatima. I mi kao stranka, znači HNS nešto posebno nešto posebno nemamo ništa protiv toga da se uočio određeni problem, da se prijedlogom zakona nešto želi popraviti međutim cijela ova priča koja se želi prikazati ovdje da se tu radi o nekakvoj velikoj decentralizaciji, o strašno velikom nekakvom uspjehu mislim da ne stoji. Radi se o pojedinačno dva ustvari mjesta na kojima će se ovaj zakon moći provoditi, odnosno na kojem će se provoditi kada se donese. I nije mi baš sasvim jasno da to država i do sada, kao što je i do sada radila nije mogla i dalje raditi dok pred ovaj Sabor, pred nas ne bi došao jedan novi, cjeloviti Zakon o pomorskom dobru kojeg nažalost čekamo već više od 10 godina. Napravljeno je jedno 4, 5 varijanti, radilo je 10-ak radnih skupina, eksperata koji se bave pomorskim dobrom. Međutim, mi nismo uspjeli svih tih 10 godina iznjedriti ovaj zakon. I ja moram pred sve nas postaviti pitanje zašto mi to nismo uspjeli tolike godine učiniti. Prošla Vlada je 4 godine utrošila da predloži zakon. Zakon je došao negdje pred sam kraj mandata u Sabor, nije se uspjelo, naprosto išli smo u izbore, nije se uspjelo čak ni u raspravu dovesti taj zakon. Kolege iz HDZ-a su u tom periodu, znači u protekle one 4, prošlog mandata 4 godine predložili isto, prijedlog novog ustvari Zakona o pomorskom dobru koji je, ja sam tada bila u Odboru za pomorstvo, promet i infrastrukturu imao isto tako dosta visoku suglasnost svih kolega bez obzira na političke opcije vezano uz promjene koje su nužne. I ona Vlada prije, znači 8 godina, isto tako je imala prijedlog zakona koji, oko kojega je postojala dosta visoka, dosta visok stupanj suglasnosti što se tiče politike. Međutim, mi nikada nismo uspjeli taj zakon iznjedriti. E sada bih htjela reći par riječi zašto nam je potreban, zašto je hitno, nužno i hitno da ga donesemo čim prije. Zato jer se tu lome ogromni interesi, zato ga nismo donijeli. Tu se lome ogromni interesi jer to je jedan od najvećih resursa kojima raspolaže RH koji je u ovom trenutku iskorišten djelomično, ja bih rekla minimalno, koji ima ogroman potencijal a i tamo gdje se koristi se ne koristi na način od kojeg imamo Bog zna kako velike koristi. E sada kod ovog dijela koji se koristi, vjerojatno postoje toliki interesi jer to je jedini mogući odgovor na ovo pitanje zašto nismo donijeli taj zakon sve te godine bez obzira na političke opcije, ja ovdje nikoga posebno ne želim optužiti ali očito da su ti interesi i ti lobiji koji žele zadržati status quo u upravljanju pomorskim dobrom, uspjeli u tome da nikada ne donesemo i da priča ide na način kako ide već godinama. Ja se uistinu nadam da ćemo tu priču prekinuti u nekom najkraćem mogućem roku jer ti zakoni su gotovi. I onaj HDZ-ov koje je Ministarstvo pomorstva dalo u proceduru pred kraj prošlog mandata Vlade. Znači radi se o 6 tisuća km obale, ogromnom prostoru kopna, obale i naravno ogromnom prostoru samog mora koji je u ovom trenutku nedovoljno, ne nedovoljno nego minimalno ustvari iskorišten na način da je pod koncesijama, cijeli niz je tu naravno problema na terenu, negdje se tim pomorskim dobrom bolje upravlja, negdje lošije, praksa je različita nažalost po Hrvatskoj od županije do županije. Imamo dobrih primjera, loših, osrednjih ali rekla bih ono što sve karakterizira da su, neujednačeno je ustvari upravljanje pomorskim dobrom na području RH. I ono šta bih ja rekla u ime HNS-a da neću više ništa dodati osim da bih voljela da vrlo brzo ovdje otvorimo raspravu o novom zakonu i da konačno taj ogromni resurs kojeg imamo, taj ogroman potencijal kojeg imamo počnemo s njim upravljati kako treba, da one koje pozivamo cijelo vrijeme da ulažu u Hrvatsku a mislim da možda i najviše interesa upravo ima u tom djelu znači da se ulaže u pomorsko dobro, da tim budućim ulagačima osiguramo da njihovo ulaganje bude sigurno. Naime, mi sada u zakonu, mi stalno očekujemo nekakve velike milijune i milijarde da se ulože u pomorsko dobro, međutim po sadašnjim zakonom mislim da nitko nije toliko lud i šašav da uloži milijarde i da nakon toga po ovom zakonu kojeg imamo može doći u situaciju da ustvari ostane bez kapitala kojeg je uložio u to pomorsko dobro i nikome ništa a da država se prema tome onda ponaša na način da kaže mi ne možemo obeštetiti, doći će neki novi koncesionar i nikome ništa. Znači, takvog ludog, suludog ulagača po ovom zakonu dobiti nećemo osim neke prevarante koji nam se nažalost i šeću odnosno koji su nam i uložili u pomorsko dobro i koji su koncesionirali neke prostore, svi mi to znamo, država ih ne kontrolira. Neki rade u koncesijama su i ne rade ono što su u koncesiji predložili odnosno što su po gospodarskom prijedlogu gospodarenja tim pomorskim dobrom predložili da će raditi u onom obimu u kojem će raditi. Nitko to ne kontrolira, nitko to ne sankcionira nego jednostavno je tako prepušteno sve skupa Znači, evo apel od strane HNS-a, mi ćemo podržati ovu manju izmjenu iako nam iskreno govoreći nije baš sasvim jasno što se točno htjelo postići, da se sveobuhvatno izmjeni ovaj zakon i da konačno imamo koristi od našeg mora i od naše obale. Hvala lijepa.

Gospođo zastupnice Turina-Đurić, sa većinom vaše rasprave izlaganja se slažem pa čak u onom djelu u kojem ste priznali predlagatelju da je namjera bila smanjivanje administrativnih barijera upravo u tom djelu se apsolutno ne slažem niti sa vama niti sa predlagateljem. Jer ono što steći u ovom prijedlogu je upravo glavna argumentacija a to je uklanjanje administrativnih barijera. Pazite, mi u Hrvatskoj imamo dva posebna rezervata na moru, dva. A ovdje govorimo da je glavna motivacija predlagatelja smanjiti administrativne barijere, pa zar je toliko veliko opterećenje. Druga važna stvar, predlagatelj Vlada RH govori da posebni rezervati nisu od nacionalnog značaja. Pa zar je Zakon o zaštiti prirode koji je definirao koja su zaštićena područja od nacionalnog značaja, zar taj zakon ne vrijedi u ovoj Hrvatskoj i za Hrvatsku Vladu. Što je radilo Ministarstvo zaštite okoliša, pitam se. Posebni rezervat pored strogog rezervata, nacionalnog parka i parka prirode su od nacionalnog značaja definiranih u Zakonu o zaštiti prirode. To je broj jedan. Broj dva. Ako govorimo o uklanjanju administrativnih barijera onda ovakvim parcijalnim rješenjima nismo ništa postigli zato što za bilo kakav zahvat u posebnom rezervatu treba provesti ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološkom režu i određenim situacijama i postupak procjene utjecaja na okoliš koje provodi opet tko, Ministarstvo, državna razina. Dakle, nikakve administrativne barijere ovdje niste uklonili nego se zapravo postavlja pitanje što je stvarni razlog, dakle administrativne barijere se ne uklanjaju, troškovi se ne smanjuju, ništa brže se neće riješiti jer i dalje ostaju postupci koji će se voditi na razini države i što je stvarni razlog da u jedina dva posebna rezervata raspolaganje pomorskim dobrom stavljamo na županijsku odnosno regionalnu razinu. Ja pozivam svu javnost, nas zastupnike da se zapitamo koji su stvarni razlozi jer ovdje nismo ništa riješili i mislim da ovo oslikava zapravo evo nerad i ne konzistentnost rada Vlade i ministarstava koje nisu usklađeni imamo jedan

Poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovana kolegice Đurić. Ja bih se osvrnuo na jednu stvar. Koliko interesa u ovoj koncesiji naš Hrvatski narod ima? Koliko ćemo mi tu uložiti novaca i što će na krajnjem interesu biti. Malo sam iznenađen da mi u ovom Saboru a koliko vidim vi koji ste duže u politici stalno govorite o zakonima i stalno se nešto radi a ustvari sve ostaje na istom. Koliko sam čuo kolegu Bačića, granica je negdje oko 6 tisuća kilometara, do sada smo utvrdili samo tisuću. Znači trebat će nam još 100 godina da utvrdimo tih ostalih 5 tisuća. Da li je ovo zakon koji donosi da bi se nekome nešto napravio nekakav ustupak, da li bi nekakvi ljudi koji su u nekakvim regionalnim sredinama dobili nekakva mjesta kao uhljebi, ja bi samo volio znati šta je interes Hrvatskom narodu od svega toga i svakako ako je taj zakon sav onakav koji treba biti prema interesu naroda i da država nešto dorađuje, ja ću to prihvatiti ali ovo sve meni, mene podsjeća na samo jednu priču koja bi se mogla i sljedeće raspravljati a tako i sve ostale a mi se vraćamo mjestu i na kraju će sve biti onako kao što je bilo ali imat ćemo hvala Bogu šta raditi i pričati a nigdje se nismo pomjerili koliko vidim i ovih 20 godina. Hvala. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Nada Turina-Đurić. **Turina-Đurić, Nada (HNS)** Hvala lijepa. Vi ste postavljali neka pitanja koja sam i ja postavljala tokom moje rasprave. Ali ja ću se osvrnuti samo na onaj dio kojeg ste vi naglasili, a to je da će nam trebati stotinu godina da utvrdimo sve granice pomorskog dobra. Pa to je isto bila jedna od tema da li mi moramo utvrđivati granice pomorskog dobra na području cijele Republike Hrvatske, odnosno uz cijelu obalu, odnosno na svih tih 6000. Ne moramo. Mi moramo utvrditi granice tamo gdje postoji interes da bi se pomorsko dobro koristilo, a razvidno je iz prostornih planova i gradova i općina i županija ili bi trebalo biti razvidno na kojem području postoji interes te lokalne samouprave ili regionalne samouprave koja je uz obalu gdje želi to koristiti. Znači, mi moramo utvrđivati granice na onom dijelu na kojem postoji gospodarski interes. I mislim da to je posao kojeg regionalna samouprava u suradnji sa nadležnim ministarstvom može relativno brzo riješiti kako bi pokrenuli koncesioniranje pomorskog dobra i gospodarski ga koristili. Znači, ja tu ne vidim velike prepreke, ali vidim prepreke da cjelovit zakon donesemo. I da ne samo taj cjelovit zakon donesemo, nego da i sve druge zakone, pa recimo Zakon o građenju koji se specifično odnosi isto na pomorsko dobro isto tako uskladimo na način da pojednostavim procedure za ulaganje i izgradnju u pomorskom dobru. To je ono što mi moramo napraviti. Kažem, bojim se da su neki interesi koji su iznad ove, ja bih rekla iznad političke čak sprječavali da se taj zakon promijeni na onaj način, u pravcu onoga što je u stvari cijela politika htjela i lijeva i desna. Ja ne bih tu osim u nekim detaljima smo se razlikovali vezano za taj novi zakon, tako da mislim da samo tu priču treba prelomiti. Ja se nadam da će vrlo brzo pustimo tko i kad, ali vrlo brzo taj zakon ugledati … …/Upadica Sanader: Sljedeća replika uvaženi zastupnik Maro Kristić. koje bi trebale biti nekakve kozmetičke naravi donose ovako preko koljena i da bi trebalo što prije i što hitnije u proceduru staviti cjeloviti Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Čak ću reći da ovaj prvi dio izmjena koje se odnose na posebne rezervate nije toliko ni bitan u ovoj priči. Mislim da je ta promjena funkcionalne naravi i da će postupak dodjele koncesija biti puno jednostavniji s obzirom da se uredi, nadležni uredi za pomorstvo nalaze u blizini jedinica lokalne samouprave i područja na kojima se nalaze rezervati. I ti ljudi, ovlaštenici koncesija će moći dobiti sve potrebne informacije na puno brži i jednostavniji način nego da to radi Vlada. Puno je sporniji ovaj drugi dio oko prijenosa dijela koncesija. Tu se otvara jedan ogroman sigurno prostor za manipulaciju koji je u suprotnosti sa načelima javne nabave i načelima Zakona o koncesijama, jer mi zapravo bez natječaja, ovlaštenik koncesije može prenijeti dio koncesije na nekoga tko može danas osnovati tvrtku i već popodne dobiti dio područja pomorskog dobra na korištenje a mi ne znamo koje su to djelatnosti koje su sporedne, nigdje to nije propisano i to svakako treba propisati. I taj netko sigurno neće plaćati ništa državi, a ovlaštenik koncesije će plaćati puno manje nego što bi plaćao da on obavlja tu djelatnost. I po meni je to ono što je sporno. Ovaj dio oko posebnih rezervata po meni isto nije trebalo žurit u njega, jer je Vlada svojom odlukom već produžila te koncesije na određeno razdoblje, tako da je naravno zakon trebalo mijenjati cjelovito. Mi ćemo ali svakako uz ove korekcije da se utvrdi što su to sporedne djelatnosti i koje su to sporedne djelatnosti i da onaj na koga se prenese dio koncesije svakako plaća jedan dio svoje naknade, dijela svojih prihoda koje ostvari od gospodarske djelatnosti državi. Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Branko Bačić. pojedine interesne grupacije sprječava donošenje zakona. Dok sam bio u ministarstvu mi smo četiri puta mijenjali Zakon o pomorskom dobru. Neke su od tih izmjena bile formalne, a neke i strukturne naravi. moram reći da tu nekih posebnih interesnih grupacija nije bilo koje bi sprječavale donošenje zakona jer su dvije temeljne postavke na kojima treba počivati novi zakon. Prva je temeljna postavka tko će upravljati pomorskim dobrom? Hoće li država ili područna samouprava? To je prvo pitanje koje treba riješiti novi zakon. I drugi jest činjenica da u prvom redu Državno odvjetništvo treba se odrediti kako i na koji način postupati sa fizičkim i pravnim osobama koje su stekle određena prava na pomorskom dobru i to ne samo u posljednjih 25 godina, nego što sa svim onim fizičkim i pravnim osobama koje su stekle određena prava. Neki od njih misle da su i vlasnička prava stekli, dakle na pomorskom dobru što je nemoguće, ali drže da su ih stekli i vlasnička prava. I tu je temeljno pitanje kako se postavlja Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Kada bi Državno odvjetništvo Republike Hrvatske dalo jasan stav kako i na koji način dalje upravljati pomorskim dobrom i to na onom prostoru na kojima pojedine fizičke ili pravne osobe polažu određena prava vjerujte da bi se taj zakon vrlo brzo donio i ne bi bilo tih interesnih grupacija koje koje bi mogle sprječavati donošenje Zakona o pomorskom dobru. I sami ste rekli već je u ovaj Dom došlo nekoliko verzija pomorskog dobra. Jedino na čemu se nije moglo točno definirati to je odnos prema stečenim pravima pojedinih fizičkih i pravnih osoba, a tu je najveća odgovornost Državnog odvjetništva da se postavi prema tome. Mislim da Vlada ima prilično jasan stav kako i na koji način riješiti dubioze na pomorskom dobru koje se odnosi na imovinsko-pravne odnose. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Nada Turina-Đurić. suglasni oko toga da ga treba čim prije donijeti. Ja sam tu samo ustvari iznijela jednu nedoumicu. Svi mi smo htjeli, međutim ipak na kraju ga nismo donijeli, nije ga donijela ni ona ona bivša Vlada HDZ-a niti smo ga donijeli mi. Ja nisam nigdje spomenula izrijekom zašto, odnosno na koga točno ciljam zašto to nije ali vi ste sad spomenuli. Znači, Državno odvjetništvo sigurno jest mjesto koje bi trebalo dati odgovore na neka pitanja i na neke nedoumice vezano uz ova stečena prava o kojima ste vi govorili. Znači, s tim problemima se već sada evo u provedbi zakona susreću županije kad koncesioniraju pomorsko dobro. Država bi apsolutno odnosno Vlada, vlast bi apsolutno trebala stati iza onoga što bi izrijekom trebalo odrediti, odnosno što je reklo tj. odredilo Državno odvjetništvo. I mislim da bi onda po tom pitanju relativno brzo mogli donijeti zakon. Upravljanje je naravno uvijek bio prijepor. Da li ga centralizirati, da li ga decentralizirati. Međutim, tokom vremena mislim da je ipak se pokazalo pa i u praksi, ja sam rekla da postoje dobre prakse, da se bolje i kvalitetnije upravlja pomorskim dobrom kad je ono decentralizirano i kad lokalne odnosno regionalne samouprave imaju učešće u tom upravljanju.

raspolaže s pomorskim dobrom, kako se gospodari i mislim da je Primorsko-goranska županija u tome jedan od boljih primjera u Hrvatskoj. Na primjeru vašeg Brodogradilišta u Kraljevici koje je propalo vi ste uspjeli nešto sa privatnim investicijama dignuti dio. I sasvim sigurno u tome imate velikog iskustva. Ali ono što je ključno je da se mi danas zapitamo da li dobro gospodarimo s morem? Danas ovdje razgovaramo o trećini hrvatskog teritorija, trećini! Danas ovdje Danas ovdje nema ministra. Ja ne govorim o tome da možda čovjek nema druge obveze i nije ovo ništa osobno no kad razgovaramo oko toga što ćemo napraviti sa trećinom hrvatskog teritorija onda ipak moramo tu raspravu dignuti na jednu razinu ozbiljnosti. Mi ne znamo što bi radili sa morem, nažalost mi ne znamo što bi radili s kopnom. I mene podsjeća, nije problem u ovoj raspravi niti u ovom svemu da li će jedinice lokalne samouprave brže i bolje odlučivati o tome nego što je to radila Vlada, problem je ako nemate tržišta. Jer ukoliko ne znate što ćete napraviti, a očito je da se ne zna jer se nijednom jedinom riječju nije spomenula Strategija pomorskog razvitka, onda vam je sasvim svejedno. To je kao da imate kiosk koji radi od 8 do 14 i nitko vam ne dođe na taj kiosk i onda vi odlučite sad ćemo mi pojačati aktivnost i konačno ćemo nešto prodati, produžit ćemo radno vrijeme i radit ćemo od 8 do 20. Pa neće ni tad nitko doći. Jednostavno, ključno je razgovarati o tome kako iskoristiti najbolje hrvatsko more. SDP je predlagao kompletan zakon, nije prošao u Saboru, nije ni došao. HDZ je predlagao u zadnjih 10, 12 godina nije ni taj došao. Ljudi, pa mi se moramo dogovoriti što ćemo napraviti sa hrvatskim morem. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Nada Turina-Đurić. odnosno sa primorja i obale izuzetno ponosni na to da imamo ministarstvo koje se zove prije svega Ministarstvo pomorstva. Ali nažalost unatrag 10-ak godina iz tog ministarstva nismo nismo uspjeli iznjedriti zakone koji će taj ogroman resurs, taj potencijal Republike Hrvatske staviti u punu funkciju. Ne možda 100% jer to je teško bilo što da može 100% iskoristiti se ali da stavi u bolju funkciju da taj potencijal bude iskorišten. Svojevremeno su to isto ministarstvo zvali Ministarstvo mora, neba i zemlje i stvarno to djelomično i jest istina. Znači, kroz to ministarstvo a posebno kroz ovaj dio koji se odnosi na pomorstvo je ministarstvo svih ministarstava ako želimo Republiku Hrvatsku gurnuti 2, 3 ili više koraka Prema tome, dobro je da na ovaj način raspravljamo, da damo podršku onima koji bi taj zakon trebali iznjedriti i predložiti da konačno napravimo prave pomake. A ima naravno dobrih primjera kako se raspolaže pomorskim dobrom. Zahvaljujem se na pohvali koja dolazi vezano za Primorsko-goransku županiju koja je prva samoinicijativno ustvari decentralizirala upravljanje pomorskim dobrom na način da je osnovala lučke uprave u više jedinica lokalne samouprave ili u nekim jedinicama lokalne samouprave specifično za svoje područje. Naravno grad Rijeka je izvan toga ali mislim da bi u novom zakonu naravno trebalo stajati da veliki gradovi također raspolažu sa pomorskim dobrom. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Zadnja replika, uvaženi zastupnik Miro Bulj. Hvala lijepa. Kolegice složio bih se u cijelosti s vašim izlaganjem, naravno kao i kolege prethodne što su govorile da je pomorsko priobalje, pomorsko dobro jedan veliki resurs i potencijal možemo ga gledati kroz više aspekata, međutim treba se upravljati s tim pomorskim dobrom najbolje. Evo spominjali ste i izmjene i na odboru je govoreno o novome zakonu da bi se zaštitilo to područje, naravno da bi se omogućila i ulaganja i bolja dodjela koncesija da bude pravičnija, jednostavnija, da ne bude pogodovanja kao naravno što je dosad bilo. Premda su tu najbitniji instrumenti kontrole, instrumenti kontrole ako imamo mrtvo slovo na papiru, zakon, pa ako ga izmijenimo, ako nemamo sustav kontrole, ako bilo tko može pogodovati a pogoduje se sigurno bilo kome pa bilo kojem načinu ili politički, ili bilo kako drukčije, ili interesno, a sve je to interes odmah nije dobro. Jer odmah se ulaganja zaustavljaju, konkurentnost pada, investicije su manje i to je dosad osnovni problem. Vrlo bitno je i zaštitna ova područja tj. ekološka područja koja trebaju biti zaštićena, to je i spominjano u ovoj raspravi i kroz replike, zaštiti ta područja, očuvati ih ipak je to, vrlo je bitna razvojna grana turizam da određena područja bivaju strog zaštićena u ekološkom smislu kao i primorje tako i samo more. Ne smijemo dozvoliti benigna bušenja Jadrana, dobro ne ispitana i brojne druge stvari. Jer naše priobalje sigurno neće vrijediti toliko i neće biti toliko interesantno ulagačima ako se ekološki ne bude sačuvalo. Hvala lijepo. Evo za riječ se javio predstavnik predlagatelja uvaženi zamjenik ministra Miro Škrgatić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovane dame i gospodo evo mi smo pozorno slušali ovu raspravu dosada i zahvaljujem na učešću svima onima koje je ova tema zaintrigirala. Obzirom da je ovdje bilo izrečeno nekih stvari koje su izravno se tiču i ministarstva i aktivnosti a naravno i ove točke dnevnog reda, ja bih samo htio reći nekoliko teza da pomognem svima nama u razmišljanju i da najavim određene aktivnosti koje ćemo mi još odraditi. Ovo je postojeći zakon u kojem smo mi sad stvarno parcijalno intervenirali i to je svima nama ovdje jasno. Što se tiče novog zakona mi smo pripremili novi tekst zakona, znači draft je gotovo. On će sada ići u proceduru i naravno svi dionici koji su zainteresirani a subjekata vezanih za ovaj novi tekst zakona će biti puno. U nekom optimističnom scenariju ja držim da je moguće najranije negdje u 10.mjesecu doći sa prijedlogom zakona u redovitu proceduru, a najkasnije negdje do konca godine. Evo pa vas molim da uvažimo tu činjenicu. Dakle radili smo na dva kolosijeka, jedan je da interveniramo parcijalno. I evo ne bih se složio da ovo je samo pokušaj da se u nekakvom minimalnom opsegu arbitrira na način da smanjimo administrativne barijere. Ovdje je prije svega riječ o tome da kroz decentralizaciju se približimo ljudima na terenu koji će kroz regionalnu upravu doći u poziciju da ne moraju svako malo ići u Zagreb. Pa vjerujem da kad razgovaramo o tim ljudima koji žive na tom području u Malom Stonu prije svega sada, znači nije jednostavno a i nije jeftino dolaziti u Zagreb i potpisati ugovor, potpisati anekse itd. Znači smanjit ćemo tim ljudima troškove a mislim da je to značajno prije svega za njih. Isto tako što se tiče mogućnosti manipulacija apsolutno odbacujem bilo kakvu mogućnost da se izmjenom ovog teksta stvaramo pretpostavke da bi netko u nekom segmentu mogao manipulirati. Dakle uopće ovom tehničkom izmjenom nismo stvorili pretpostavku da netko može manipulirati. Prije svega koncesija je pitanje i matematičkog modela i dodjele ovakve, obavljanja ovakve djelatnosti. Što se tiče sporednih djelatnosti i usluga koje smo ovdje i spominjali su neki uvaženi zastupnici, sporedne usluge su definirane isto tako kako i koncesije. Prema tome, nema mogućnosti da se netko predomisli i kaže ja ću sad u sporednoj usluzi raditi posao B umjesto posla A. Znači i dalje zaštitni mehanizmi postoje i tu nema prostora za nekakve posebne manipulacije. Što se tiče ovog spominjanja i pomorskog dobra, 6 tisuća kilometara ja ću vam dati sad i egzaktni podatak radi se sad o točno 1300 kilometara dužnih, znači uređenog i potpuno definiranog pomorskog dobra što čini otprilike 25% ukupnog Prema tome, taj dio se i nadzire i kroz rad lučkih kapetanija, prema tome nema mogućnosti da se dođe do bilo kakvih utjecaja negativnih koji bi derogirali ovu cijelu problematiku a posebno ne vezano za ove izmjene i dopune. Što se tiče roka za novi zakon ja sam vam to jasno naglasio, evo i molim i dalje da kroz pitanja i odgovore sami sebi razbistrimo dodatne elemente ove problematike. Evo zahvaljujem na pozornosti Hvala. Imao jednu repliku uvaženi zastupnik Maro Kristić. **Kristić, Maro (MOST)** Poštovani predstavniče predlagatelja, slažem se sa vama i zahvaljujem vam na pojašnjenjima. Kada sam kako zastupnik govorio o mogućnosti manipulacije govorio sam o tome da je ovdje ipak riječ o gospodarskoj djelatnosti na pomorskom dobru i da imamo situaciju u kojoj jedan dio te djelatnosti, ja ne znam koje su to sporedne, nisam vidio propis kojim su definirane, se prenose na nekoga drugoga. Dakle neko drugi će obavljati jedan dio gospodarske djelatnosti i ostvarivat će prihod od te djelatnosti djelatnosti na tom koncesioniranom području. To više neće raditi ovlaštenik koncesije koji je dužan plaćati stalnu i promjenjivu koncesijsku naknadu koja je prihod državnog proračuna, proračuna županija i proračuna jedinica lokalne samouprave. Dakle, ne možemo govoriti da se tu neće manipulirati prihodima na koncesioniranom području kad taj netko tko je novi ovlaštenik djela koncesije na pomorskom dobru neće biti u registru koncesija, neće biti evidentiran kao nekakva nositelj ovlaštenja na tom području i neće plaćati državi ništa, plaćati će onome tko je ovlaštenik koncesije. O tome sam govorio kada samo govorio o prostoru za manipulaciju. I to ja vjerujem da je sigurno tako. A što se tiče decentralizacije ovlasti ona je svakako dobra, naravno svim ovlaštenicima koncesije u Malostonskom zaljevu i Malom Moru će troškovi biti značajno manji. Ne slažem se s nekim zastupnicima kad govore da je uz tu decentralizaciju nužna i financijska decentralizacija, nego apsolutno je nužno zapošljavati stručne i kvalitetne kadrove jer onda umjesto 100 uhljeba 50 kvalitetnih ljudi može odraditi puno više posla i neće biti takvih problema. I onda 20% na tih 50 ljudi neće predstavljati nikakav problem ni jedinicama lokalne samouprave ni regionalne samouprave kada se prestane sa nepotrebnim uhljebničkim kadroviranjem. Hvala. Sljedeća rasprava u ime kluba SDSS-a, Reformisti, uvaženi zastupnik Mile Horvat. Zahvaljujem se potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Kolegice i kolege, ja ću sa samo par rečenica se osvrnuti na ovaj Prijedlog izmjena Zakona o pomorskom dobru jer imamo nekoliko dilema. Apsolutno kada smo čuli sada i ovo dodatno obrazloženje možemo prihvatiti činjenicu predlagatelja da je potreba za donošenjem ovih izmjena nekakav stupanj decentralizacije ovih poslova odnosno decentralizacije davanja koncesija nad posebnim rezervatima. Praktično na dva, samo dva objekta a to su dva posebna rezervata. Da li će to biti nekakva konačna ušteda, da li će time biti smanjene administrativne prepreke korisnicima koncesija, da li će se smanjiti taj administrativni aparat, o tome će pokazati vrijeme. Vidimo da i kolege koje su u prethodnom mandatu imali vrlo značajne pozicije u ovoj oblasti tvrde da se to neće desiti. Dakle iščitavajući iz ovih nekoliko članaka ovih izmjena ja ne mogu zaključiti da li je to osnovna korist ovoga što se želi napraviti. Suština je ovdje u članku dakle 3. stavak 3. koji kaže jedinica područne i regionalne samouprave stupaju u pravni položaj davatelja koncesije te preuzimaju sva prava i obaveze davatelja koncesije te preuzimaju svoja prava i i dokumentaciji iz stavka 2. ovog članka. Dakle cijeli jedan pravni postupak, cijeli jedna pravni posao koji nije nimalo jednostavan jer koncesije su složen pravni mehanizam smo sveli na ovu jednu odredbu. I sada to moramo na neki način oživotvoriti. Ono što je nama dilema, prva dilema zašto se ovdje žuri sa hitnim postupkom, ne vidimo razloga da ova stvar ide kroz hitni postupak. Ili ćete nas vi uvjeriti da postoje neki razlozi. Ja nisam čuo da postoje razlozi da to ide baš upravo tako. Istina je da je ovo selektivni pristup rješavanja problema. istina je i da ćemo na ovaj način ipak dva zaštićena objekta Malostonski zaljev i Malo more spustiti sa razine interesa države i značaja zaštićenih parkova na nekakav lokalni nivo. Htjeli mi to ili ne, na ovaj način ćemo poslati poruku da se nivo interesa države spušta na nivo županija. Isto tako je za razgovor činjenica da vi ovdje osim što se mijenja koncedent, dakle onaj tko daje koncesije nedorečena je i činjenica spornih djelatnosti iz područja usluga. Dakle ovdje se može manipulirati sa time da će onaj koji je dobio koncesiju moći dati tu svoju koncesiju u podkoncesiju nekome za provođenje sporednih djelatnosti iz područja usluga. I to je upravo ono što izaziva, koliko sam ja shvatio ovdje sumnju kod nekih kod nekih kolega. Da li će to biti tako, da li će tu biti zloupotrebe ja ne znam i to će praksa pokazati. Ali je činjenica da treba upozoriti da Zakon o koncesijama definira sporednu djelatnost i to kao djelatnost koja nije djelatnost predmeta koncesije ali je s njim povezana tako da služi njezinom obavljanju ili je potrebna za njezino uspješno izvršavanje. I to su onda, to je definicija sporednih djelatnosti. Mi mislimo da ovako predloženo rješenje iako ima namjeru pojednostavljenja postupka vezanja vezanja uz davanja sporednih djelatnosti pravnim i fizičkim osobama od strane ovlaštenika koncesije mislimo da takvo rješenje nekorespondira sa prijedlogom Zakona o koncesijama. I to je stvar o kojoj treba ovdje predlagatelj da nam nešto kaže. Postojeća odredba članka 26. Zakona o pomorskom dobru izuzetno je neprecizno vezana uz pojam sporednih djelatnosti. na ovaj način supstituira davatelj koncesije u postupku davanja suglasnosti za obavljanje sporednih djelatnosti s tijelom koje provodi prethodni postupak za davanje koncesije. Prema tome, ovdje na jednoj strani imamo pozitivnu intenciju a to je decentralizacija i olakšavanje korisnicima pristupu određenih podataka vezano za njihovu koncesiju na ova dva zaštićena objekta. A s druge strane imamo nešto što nismo formalno pravno uredili do kraja a to je supstitucija Zakona o koncesijama davatelj, da se suspendira država kao davatelj koncesije. Zašto to kažem? Zato što mi mislimo da ipak na neki način treba ostaviti određeni nivo kontrole države u ovakvom davanju koncesije. Podsjetiti ću samo, imali smo primjer kada smo potpuno, kada smo prenijeli nadležnosti za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u postupku programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem jedinicama lokalne samouprave. I na kraju se pokazalo da je u takvom postupku raspolaganja poljoprivrednim zemljištem bez kontrole države, bez dodatne kontrole države bilo prilično loše završenih poslova da ih ne kvalificiram drugačije. Prema tome, stav našeg klub jeste da ipak nad ovakvim modelom davanja koncesija, posebno podkoncesija za uslužne djelatnosti država treba na neki način imati kontrolu. Mi mislimo da županija ako će to biti razina županije koje će biti koncidenti ovdje treba u nekom roku od primjerice 15 ili 30 dana Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture dostaviti nekakvo, na davanje suglasnosti. Onda ćemo izbjeći i onu činjenicu osjećaja da smo mi ova dva zaštićena posebna rezervate spustili sa nivo interesa države i spustili isključivo na lokalni nivo. Isto tako mislimo da treba razmišljati da se prošire ovlasti koncidenata na gradove jer dok gradovi ne upravljaju svojim pomorskim dobrom, ne mogu upravljati ni svojom razvojnom politikom jer na svakom slučaju bi to trebala da bude jedna od budućih rasprava jer činjenica jeste da se ovakvim selektivnim pristupom mi nećemo kvalitetno urediti prostor, dakle temu prevažnu temu korištenje pomorskoga dobra. Ja ću samo podsjetiti Ja ću samo podsjetiti da je Vlada RH na svojoj 79. sjednici u 2013. godini donijela Zaključak kojim se zadužuju tijela državne uprave među ostalim i resorna ministarstva pomorstva da pristupi izradi zakona izmjeni zakona kojima se uređuju koncesije radi njihovog usklađivanja sa novim Zakonom o koncesijama. To se nažalost nije dogodilo i danas onda imamo ovaj posao koji treba da uradimo, dakle da pojedinačno uređujemo određene segmente ovako ozbiljne djelatnosti iako mislimo da bi najkvalitetnije rješenje bilo donošenje zakona, cjelovitog jednog zakona. Struka je tu dala svoje vrlo ozbiljno mišljenje. Ja ovdje pred sobom imam niz primjedbi koje je struka rekla šta bi na čega bi trebalo obratiti pažnju u novom zakonskom rješenju. Ja vjerujem da će to, takva jedna kvalitetna rasprava koju je ministarstvo najavilo kroz javnu raspravu iskristalisati najbolje rješenje za upravljanje ovim dobrom i da će se riješiti one stvari koje do sad nismo u proteklih 15 ili više godina uspjeli riješiti. Odnose se prije svega na vrste koncesije, na zahtjev, na uvjetima davanja takvih koncesija, na zahtjev na naknadu, visinu naknade koje treba država da uredi a nije uredila, na sam karakter decentralizacije pomorskoga dobra. Zakon bi po nama trebao da posebnu pažnju posveti i karakteru ponašanja općina, gradova i županija koje moraju imati jasno zakonom propisanu nadležnost i odgovornost koja se odnosi koja se odnosi na sustav održavanja zaštite pomorskoga dobra kao javnoga dobra jer suočava proces da neke jedinice lokalne samouprave koje bi trebale voditi brigu o pomorskom dobru i pružati mu posebnu zaštitu ponekad same ne poštuju zakonske propise pa čak pomorsko dobro u izvjesnim nekim nekim slučajevima i devastiraju nasipavanjem, odlaganjem građevinskog materijala, betoniranjem itd., itd. da ne širimo sad ovu temu. Ako će biti tako kao što ste vi rekli da će zakon biti do kraja godine u nekakvoj raspravi ili čak pred nama ovdje u Saboru kao konačan tekst ja sam tim tim vašim odgovorom zadovoljan i to nam daje nekakav jači razlog da prihvatimo onda i ovaj vaš pokušaj da riješite samo koncesije na ova dva zaštićena dobra.

Kolega Horvat, kazali ste da niste baš za hitni postupak ali dobiti koncesiju što je najvažnije, da to mora biti brz postupak, jednostavan postupak a on nije i što je onda nužno nego hitno mijenjati ako to nije tako. Ali slažem se da treba cjelovito mijenjati ali hitno ne samo koncesije. Zar nije otužna činjenica da 80% nije utvrđena granica pomorskog dobra u RH? Zašto Zašto nije? Postoji zakonski okvir. Ako postoji metodologija utvrđivanja granice pomorskog dobra, pa što je onda problem da nije utvrđena u 100% očito očito da negdje, pa ondje gdje je problem ajmo mijenjati hitno zakon da se otklone ti problemi. Naravno ako ministarstvo nema kapacitiranosti na prijedloge sve županija odobriti, ne može to jedan čovjek raditi. Ili mijenjajmo zakon da to nije u nadležnosti ministarstva, da je to na nadležnosti županija ili kapacitirajmo ministarstvo, ne može biti ministarstvo usko grlo i ne smije biti. Ali ono je usko grlo već godinama, deset godina i gledamo to. Pa to hitno trebamo mijenjati. Zamislite samo koliko građevinskih dopusnica čeka jer ne može se izdati jer nije utvrđena granica pomorskog dobra. Pa mi sami štetu sebi proizvodimo svakodnevno s tim takvim postupanjem. Pa nešto moramo promijeniti, ili 20 ljudi zaposliti samo na tom u ministarstvu ili ministarstvo osloboditi tog posla pa prenijeti na županije. Nek to stručnjaci odrede ali nek se to hitno napravi. Ali ne smije biti da nije utvrđena granica pomorskog dobra ni na jednom metru Hrvatske. Hvala. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Mile Horvat. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se uvaženi kolega Mariću. Vi ste upravo odgovorili na svoju repliku. Dakle, zašto ne hitno ovo? Zato što cjelovitu stvar nismo hitno uradili 20 godina, niti ova Vlada niti prethodna Vlada nije donijela kvalitetan integralni zakonski tekst koji će sve ove probleme riješiti kao što treba riješiti. I sad se mi pitamo zašto hitno treba riješiti baš ovaj segment, znači davanje koncesije i nad određenim, na dva lokaliteta zaštićena i davanje mogućnosti da to hitno ide u podzakupne … za neke uslužne djelatnosti. Možda ja imam krivu percepciju toga ali ostaje nekakav dojam da se tu nešto hitno mora uraditi upravo zbog ovih sporednih djelatnosti a ne zbog suštine zaštite toga zaštićenoga prostora. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Horvat, kažete da se čudite što i da vam je neprihvatljivo da ovaj zakon raspravljamo po hitnom postupku. Naime, doista i ja sam sklon da zakone raspravljamo u dva čitanja u redovnoj proceduri, ali ovdje se doista radi o jednoj maloj, simboličnoj izmjeni. Kaže kolega Bernardić i zamjera ministru što ga nema danas tu, jer govori raspravljamo o trećini površine Republike Hrvatske, raspravljamo ovim zakonom o 0,1% teritorija Republike Hrvatske. Naime, Malostonski zaljev i Limski zaljev je ukupno 60 kvadratnih kilometara. Prema tome, to je 0,1% što ne znači da ministar isto nije mogao biti tu. Ali nije ovo cjelokupno, nije ovo trećina prostora Republike Hrvatske. I druga stvar, ne trebate brinuti. Naime, kada Vlada ovim zakonom spušta ovlasti županiji, da županija definira koncesije na jednom dijelu pomorskog dobra precizno u Malostonskom zaljevu i Limskom zaljevu i dalje država ostaje na određeni način tutor nad tim postupkom jer je po žalbi pojedinog ovlaštenika koncesije ili nekoga tko nije dobio u tom postupku koncesiju, a drži da mu je županija greškom u postupku nije dala pravo da on raspolaže tim prostorom u drugom stupnju rješava ministarstvo. Prema tome, Vlada je i Sabor odnosno zakonodavac je dao i dat će, ja se nadam ovim zakonom ovlasti županijama, ali time i dalje Vlada, resorno ministarstvo uređuje u slučaju nezakonitog postupanja pojedine županijske skupštine, ona i dalje ima na određeni način konačnu riječ kad je u pitanju koncesioniranje pomorskog dobra. Ma ovo je ključno. Mislim da ovo što je kolega Bačić, vi ste zapravo rekli. Pa gledajte gdje su barijere? Ma nisu administrativne barijere, barijere su u glavi. More je trećina Hrvatske, trećina hrvatskog teritorija i sad mi tu raspravljamo dal' ovaj zakon uređuje 0,1% i ovo. Mi razgovaramo danas ovdje o moru. Kako potaknut gospodarsku aktivnost, kako da Hrvatska od mora ima više koristi nego što ima i to je ključno. Zadnjih 10 godina mi nismo donijeli, ni jedna Vlada u Hrvatskoj sustavne izmjene zakona. Ali i sada ovo što se najavljuje kolega dobro ste primijetili kolega Horvat, taj sam zakon po sebi neće ništa riješiti. On je tek pretpostavka i otvaranje mogućnosti da se nešto pokuša napraviti, da se iskoristi potencijal pomorskog dobra, odnosno hrvatskog mora koji je više od trećine hrvatskog teritorija. To se ne može riješiti samo zakonom. Jedino kako se to može riješiti je sustavnim pristupom, a ne fragmetalnim pristupom. A to znači da ćemo se koncentrirati na efekte koje ćemo imati, da ćemo se koncentrirati na to što moramo raditi na našem moru, da ćemo se koncentrirati na to kako da mi dođemo tržištu, a ne da tržište dođe k nama. Jer ako ćemo čekati da nam tržište dođe, onda definitivno od toga neće biti prevelike koristi za hrvatske građane, a to nam je u ovom domu jedna od glavnih stvari. I to je ono što je ključno da napravimo kako bi pomorsko dobro, kako bi hrvatsko more jednostavno stavili u funkciju. I zato, pa da, zato sam rekao da treba biti ministar. Pa mislim nije ovo osobna stvar niti osobna prozivka, ali ministar kada se raspravlja o moru, hrvatskom moru, koje je trećina hrvatskog teritorija pa bilo bi lijepo da je tu. Zaista bi bilo lijepo. Hvala lijepo. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Sljedeća pojedinačna rasprava zadnja je uvaženi zastupnik Davor Penić. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolega zamjeniče ministra, pomoćnice, štovane kolege. Po meni je problematičan način donošenja izmjena ovog zakona po hitnom postupku o jednoj kao tehničkoj promjeni ne gledajući suštinu te promjene može se steći dojam da nešto moramo uskladiti na brzinu, pa činit fintu da nešto radimo, a ne radimo ništa. Pomorsko dobro koristi se na temelju namjene utvrđene u prostornim planovima. Prostorni planovi Republike Hrvatske nisu dobro napravljeni. Stalno se žalimo da nisu dobro napravljeni. Drugo što je problematično u načinu donošenja je da nije napravljena rasprava sa zainteresiranom javnošću. Dato obrazloženje država ostavlja prihod jedinici lokalne samouprave, ali ne daje mu sredstva za veći posao koji će morati raditi. Znači, ostavit će mu sredstva. Ali da li su ta sredstva dostatna da bi se mogla kontrolirati provedba i same koncesije i postupak zaštite okoliša i sve moguće nus pojave koje se mogu desiti na tom koncesiranom području. Štetni elementi u zakonu, posljedice na bio floru, morsku floru u posebnom rezervatu prirode nije napravljena konzultacija, u donošenju ovog zakona nije napravljena konzultacija sa Ministarstvom zaštite okoliša. morali bi imat mišljenje Ministarstva zaštite okoliša koliko će, koja količina tih koncesija. Znamo da recimo u ovom Malom moru i Malostonskom zaljevu imate 73 koncesionara koji imaju 214 koncesija. kako će ta količina koncesija djelovati na zaštitu prirode, odnosno na procjenu utjecaja na okoliš nije napravljena i zaštita vodnih resursa po Zakonu o zaštiti prirode. Znači, jednom brzom promjenom u dva jedina rezervata prirode, zaštićena rezervata prirode i jednom tehničkom promjenom ide se kao urediti koncesije koje na cijelom području Republike Hrvatske na Institutu pomorskog dobra nisu uređene. To je sporno. Mi imamo obalu, već je kolega Kirin kao da je čitao Wikipediu, rekao da imamo 6300 km, da je uređen 1000 km, znači ovih 80% teritorija Instituta pomorskog dobra nije uređeno. Iz rasprave je se moglo zaključiti da puno puno stvari u ovom Zakonu o pomorskom dobru iz 2003. nije usuglašeno, a i 2012. je donesen novi Zakon o koncesijama gdje se RH uskladila sa koncesijama u EU tako da iz ove rasprave današnje je razvidno da nam je hitno potreban novi Zakon o pomorskom dobru a ne zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pomorskom dobru. Ali vidim iz rasprave da se i pomoćnik ministra složio, Gospodarsko korištenje morskog i pomorskog dijela Hrvatske ograničava se sa tim institutom pomorskog dobra, a to je definirano aktualnom zakonodavnom regulativom. Zakonske odrednice su nekonzistentne i ne omogućavaju odgovarajuću primjenu u praksi. Gospodarenje na pomorskom dobru moguće je samo kroz koncesijski režim koji nije zaživio u RH i ne ostavlja dovoljno prostora za učinkovito i propulzivno razvijanje pomorskog dijela Hrvatske koji je zaštićen institutom pomorskog dobra. Republika Hrvatska treba pokrenuti proces integralnog upravljanja pomorskim dobrom koordinirala i čuvala prirodne resurse pomorskog dobra te osigurala i omogućila održivi gospodarski razvoj na pomorskom dobru uz osiguravanje maksimalne gospodarske dobiti. Mi na tih 6300 km ostvarujemo dobit od 10, 11 milijuna kuna. Znači, sve jedinice odnosno država dobije 11 milijuna kuna na 6300 km. To je jako, jako malo. Znači, Republika Hrvatska treba uspostaviti jasan i transparentan decentralizirani koncesijski sustav na pomorskom dobru kao i model vrednovanja pomorskog dobra i određivanja te koncesijske naknade u cilju jačanja i pravne sigurnosti koncesionara. Ali, Hrvatska prvo treba odrediti granice pomorskog dobra. Znači, moramo ih definirati da bi mogli upravljati sa pomorskim dobrom. Jer znamo da recimo proces izvlaštenja kad definiramo što su granice pomorskog dobra proces izvlaštenja i evidentiranja tog pomorskog dobra kao općeg dobra u zemljišnim knjigama je dugotrajan proces. Mi bi morali sebi postaviti u tom novom zakonu koji su nam kratkoročni ciljevi, a koji su nam dugoročni. Kako ćemo taj sačuvati institut pomorskog dobra da to bude opće dobro, da može svak prići tom dobru. Ali da s druge strane imamo neku materijalnu korist od tog pomorskog dobra. Mislim da ovo jedno nazovimo tako tehničko rješenje nam je kao jedan trn trn u cipeli koji nam govori da postoji puno veći problem koji trebamo odraditi a to je da napravimo novi Zakon o pomorskom dobru. Hvala.

pogledajte datum osnovnog Zakona o pomorskom dobru, dakle 2003. godina. I taj zakon kroz cikluse od 4 godine doživljava svaki put istu priču. U prvoj godini jednog mandata svi kažu da treba raditi novi zakon. U drugoj godini se napravi povjerenstvo koje radi zakon. U trećoj godini se svi slože da taj zakon baš i nije dobar. I onda dođe četvrta godina i od zakona nemamo ništa. I možemo se složiti da trebamo imati Zakon o pomorskom dobru jer je pomorsko dobro velika vrijednost Hrvatske, ali da bi imali zakon moramo znati što s njim hoćemo. Kako hoćemo s tim upravljati i što od tog potencijala hoćemo imati. No međutim, moja replika se prvenstveno odnosi na rečenicu gdje ste govorili o prostornim planovima. Prostorno planiranje je u ingerenciji jedinica lokalne samouprave. Ustavna kategorija je da jedinice lokalne samouprave mogu planirati svoj prostor. Prema tome, ono što je prostornim planovima definirano i način na koji je definirano prvenstveno odnosi se na županije, općine i gradove. No međutim, kad je riječ o pomorskom dobru onda je tu i interes koji je interes i centralne države. I o tome tako treba biti i riječ. A integralno upravljanje pomorskim dobrom, dakle zemlja Sredozemlja imaju na različiti način to definirano. Imaju neke koje su to prepustile na lokalnu razinu ali imaju neke zemlje koje imaju tijelo koje upravlja pomorskim dobrom. Ali ono što je zapravo suštinski mi moramo znati što želimo s pomorskim dobrom, jer kad mi znamo onda možemo napraviti zakone i definirati na način na koji je. I prostorni planovi su doneseni takvi kakvi jesu. Hrvatska zaista ima svih svojih 556 općina i gradova i oni imaju donesene prostorne planove. Ali prostorni planovi često ne odgovaraju nekim pojedincima pa onda volimo reći da ih nema. Ima ih. Sljedeća replika je uvaženi zastupnik Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem. Kolega Penić govorili ste o potrebi donošenja novog sustava upravljanja pomorskim dobrom, dakle de facto novog zakona i ja se s vama u potpunosti slažem. Zakon mora ići u samo jednom smjeru, a to je razvlašćivanje županija i ovlašćivanje gradova i općina u upravljanju pomorskim dobrom. To je ona promjena promjena koja ima smisla. To je inače Vlada 2008. godine pripremila jedan prijedlog koji je išao u tom smjeru, međutim došli su lokalni izbori 2009. i nisu bili baš rezultati tada vladajućih u gradovima i općinama kako su očekivali pa onda su odustali od tog prijedloga. Nismo se ni mi baš pretrgli nakon što smo došli na vlast da to promijenimo. Međutim ili se treba to napraviti, jer u ušima mi još zvoni i stalno me na to podsjeća riječ jednog gradonačelnika iz moje županije koji je županiju u svojoj gradskoj luci proglasio okupatorom. To čak i javno govori. Potpredsjednik se vjerojatno neće složit ali nema veze. Prema tome, to je ono u smjeru u kojem treba ići, dakle da gradonačelnici i gradske vlasti ne budu samo gledaoci na svojoj obali, u svom gradu i općini kako županija time upravlja nego da ustvari županije bude njima kamenčić u cipeli a one oni županiji, jel tako? Da se izrazim u tom smjeru. Hvala. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Davor Penić. **Penić, Davor (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Bauk, jedinice lokalne samouprave donose prostorne planove i bilo bi u redu da i one odlučuju o tome. Ali sad treba evaluirati koliki je interes države i koliki je interes županije i koji je interes gradova. Hvala. Završni osvrt predstavnika predlagatelja zamjenika ministra gospodina Mire Škrgatića. zahvaljujem na ovoj konstruktivnoj raspravi koja je bila i u nastavku. Evo samo možda četiri ili pet kraćih …, da još pojasnimo neke stvari. Što se tiče ingerencije, znači Vlada Republike Hrvatske dosada je imala ingerenciju nad ovom materijom. Ona i dalje ima apsolutno prije svega kad gledamo koji su to elementi te ingerencije, to je i administrativni i pravni i tehnički pa ako hoćete i ovaj zaštitni mehanizam. Dakle ono što smo mi sad samo učinili, učinili smo prijenos u administrativnom smislu da se dio aktivnosti obavi na županijskoj razini. Ovi svi drugi atributi koji inače ima Vlada Republike Hrvatske i dalje ostaju. Zaštita ostaje, dakle nitko ne može dovesti u pitanje zaštitu ovih područja, znači kvalitetu, nivo zaštite itd. Što se tiče ovih podataka vezanih za dužinu znači pojasa, od ovih 6 tisuća kilometara 1300 kilometara uređeno to je 25% ali treba jasno naglasiti da u tih 25% se praktički konzumira gotovo 90% gospodarske aktivnosti. Dakle dobro je vidjeti koje su to proporcije. Povećavanjem i definiranjem veće površine pomorskog dobra ne bi se značajno povećala gospodarska aktivnost. Što se tiče sporedne djelatnosti ja bih samo htio reći da dva primjera navesti, ako imate ne znam plažu koja je pod koncesijom na njoj je potpuno definirano koji sadržaj, u kojem obimu, u kojoj površini će se konzumirati a netko tko dođe na dnevnoj bazi prodavati prodavati ne znam peciva na tu plažu on se tretira kao sporedna djelatnost i nije ključan u ovom procesu. Isto tako u marinama imate kao sporednu djelatnost ne znam primjerice servisiranje i krpanje jedara na brodovima. To je sporedna djelatnost. Znači ona je povremena, ona ne utječe na kvalitetu, obim i sadržaj onoga što je pitanje koncesije podkoncesije koja i dalje ostaje dakle težišno u ingerenciji središnje države i Vlada Republike Hrvatske može neovisno o ovoj razini županijskoj bilo koju koncesiju locirati i na neki način ju ponovno u svojoj ingerenciji ići u raspis natječaja. Evo samo sam to htio dodati kao i prihodi, netko je spominjao prihode, prihodi su na godišnjoj razini oko 150 milijuna kuna. Znači prihodi nisu zanemarivi u tom segmentu i oni se dijele u onim paritetima kako je to i predviđeno. Trećina ide lokalnoj, trećina regionalnoj upravi a trećina ide u državni proračun. Evo zahvaljujem vam još jednom.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

hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 48; Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 85. Ustava Republike Hrvatske i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora.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

Hvala. Imao jednu repliku uvaženi zastupnik Maro Kristić.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovane dame i gospodo evo mi

Hvala vam